Prelazimo na sljedeću - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu, hitni postupak - prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 702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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, obrazovanje, znanost, kulturu i Odbor za europske integracije. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Ravnatelj Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Hvala gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Ovaj put vrlo kratko. Dakle, neću ponavljati ništa od onoga što je već rečeno i što horizontalno vrijedi za sve ove propise. naprosto zbog nekoliko značenja izraza žig u hrvatskome jeziku, dopustite mi reći što to zapravo je. To je pravna inačica onoga što u ekonomskome rječniku nazivamo markom proizvoda ili danas tako popularnome brendu. Dakle, to je zaštita onoga što se naziva markom proizvoda u ekonomiji ili gospodarstvu ili u biznisu, daje nekakav sklop isključivih prava svome nositelju, a ona se svode u osnovi na to da jedino on ima pravo koristiti takav i zbunjujuće sličan znak za takve ili konkurentske proizvode. Svi smo mi svjesni egzistencije ogromnog broja tih žigova oko nas, ali ja vam želim reći da ih ima u Hrvatskoj 120 tisuća već registriranih i da svatko onaj tko na, u gospodarski i pravni promet ide s nekim novim proizvodom ili uslugom i daje mu nekakvo obilježje ovoga tipa, bilo da je ono verbalno bilo da je figurativno ili kombinirano mora bit svjestan činjenice, da i u dobroj vjeri može povrijediti tuđa isključiva prava. Dakle, to je danas postala izgledna opasnost zbog rekao sam vam već 120 tisuća egzistirajućih prava i to bi naši gospodarstvenici toga trebali biti svjesni. Dakle, za ovaj zakon je specifično i valja naglasiti osim svega dosad rečeno za ostale zakona, da on regulira i pitanje tzv. senioriteta. Naime, danas u Europskoj unitarno pravo tzv. communiti trade mark ili žig Europske unije koji se stječe pred Uredom Europske unije za žigove i industrijski dizajn, smješteni u Alitanteu. paralelno se u Hrvatskoj stječu stanovita prava koja imaju teritorijalnu narav, vrijede za granice Republike Hrvatske i ista takva ili slična prava se stječu u U trenutku pristupanja dakle, Republike Hrvatske Europskoj uniji s obzirom da su to unitarna prava, njihovo se važenje proteže i na Republiku Hrvatsku. Ovim zakonom je na primjeren način uređeno to pitanje dakle da ne dođe do sukoba eventualno sada paralelno važećih prava koja će u tome času vrijediti za isti teritorij. Evo, samo toliko sam htio naglasiti. Hvala lijepo. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu? Uvaženi zastupnik Selem. Gospodine dopredsjedniče, gospodo, kolegice i kolege! Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu na već rečenoj 35. sjednici razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje. Raspravio ga je kao matično radno tijelo. Uvodno obrazloženje su podnijeli predstavnici predlagatelja. Pravo žiga uređeno je godine 2003. odgovarajućim zakonom i podzakonskim aktom, kao i međunarodnim ugovorima kojima je Republika Hrvatska dosada pristupila te je u velikoj mjeri već usklađeno s pravnom stečevinom U pristupnim pregovorima utvrđeni su dijelovi zakona koji bi se još trebali uskladiti a odnose se na pitanja iscrpljenja prava na žig, uvođenje drugostupanjskog upravnog postupka prigodom donošenja odluke o pravu u pojedinačnoj stvari na tzv. žig zajednice kao ranije pravo u odnosu na žigove prijavljenim nacionalnim razmjerima nakon ulaska države u punopravno članstvo Europske unije, te na posebne odredbe o građansko-pravnoj zaštiti prava iz žiga. Predložene izmjene i dopune Zakona o žigu u skladu su s pregovaračkim stajalištima Republike Hrvatske i sa zajedničkim stajalištem Europske unije na Konferenciji o pristupanju od 14. veljače godine 2007. Odbor je jednoglasno donio zaključak. Predlaže se Hrvatskom saboru da donese Zakon o žigu po hitnom postupku u obliku pripremljenom od strane predlagatelja. Hvala. Zahvaljujem. Prelazimo na raspravu po klubovima. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice uvaženi zastupnik Dražen Bošnjaković. dopredsjedniče, kolegice i kolege, predstavnici Vlade! Doista nemam ovdje šta novo dodati u odnosu na ono što smo vam već zapravo iznijeli kao stav kluba i po prethodnim točkama. Ovaj zakon znači potpuno prihvaćanje standarda zakonodavstva Europske unije i klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovoga zakona. Ono što je bitno, bitno je rečeno i kod drugih zakona. Otvara se mogućnost žalbe na odluke zavoda kao što je to i kod Zakona o patentu. I to je vrlo bitno pravo. Imamo, vidimo ovdje da je u članku 7. koji se odnosi na članak 74.a predviđen jedan duži rok za žalbu, a to je rok od 30 dana od dana dostave odluke. Inače uobičajeni rok od 15 dana. Ovdje vidimo da imamo drugačije malo. Znači, čak je i veće jedno razdoblje koje je dato zainteresiranima da zaštite svoje pravo. Zakonom je kao i kod ovih drugih zakona prilično precizno propisan sadržaj žalbe. O žalbi odlučuje Žalbeno vijeće koje se formira u okviru zavoda a imamo i također jedan institut. To je zahtjev za utvrđenjem i zahtjev za prestankom povrede. To je nešto slično kao kod nekretnina kod smetanja posjeda gdje se tužbom može utvrditi, da se može tužbom tražiti zahtjev za utvrđenje povrede i također se tužbom može zahtijevati prestanak povrede i zabranu takve i slične povrede ubuduće. Dakle institut vrlo sličan smetanju posjedu kod, posjeda Člankom 10. a odnose na članak 77. reguliran je zahtjev za oduzimanjem i uništenjem predmeta protiv osoba koje neovlaštenim poduzimanjem nekih radnji povređuju žig, nositelja žiga. Nositelj žiga može tužbom zahtijevati da se na teret takvih osoba proizvodi koji su obilježeni znakom kojima se povređuju žig povuku iz prometa, oduzmu ili unište. Također s člankom 78. reguliran je zahtjev za naknadom štete, za uobičajenom naknadom i korist trećim, i To je jedan institut koji se poziva na Zakon o obveznim odnosima i otprilike regulirano je kao i Zakon o obveznim odnosima. Također privremene mjere zbog povrede žiga, privremene mjere za osiguranje dokaza, pribavljanje dokaza tijekom parničnog postupka su novine u ovom zakonu koje to pitanje reguliraju kao i kod ovih Zakona o autorskom pravu i Zakona o patentu. Definitivno ovaj zakon kao i ovi prethodni zakoni omogućava jednu kvalitetniju i bolju pravnu zaštitu u području žiga i Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovog zakona. Hvala. Zahvaljujem. Riječ ima uvažena zastupnica Vesna Škare-Ožbolt. Nije u dvorani. Gubi pravo na raspravu. I riječ ima uvaženi zastupnik Velimir, Hvala lijepa. Gospodine podpredsjedniče, gospodine predsjedniče, državni tajniče, gospodine ravnatelju, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Žig je isključivo pravo priznato za znak koji služi za razlikovanje proizvoda i ili usluga jedne osobe od ostalih osoba u gospodarskom prometu. Žig se u većini zemalja stječe registracijom na temelju ispitivanja koje obavlja odgovarajuće nadležno tijelo, a to je kod nas u Republici Hrvatskoj Državni zavod za intelektualno vlasništvo. Osnovni uvjeti koje neki znak mora zadovoljiti da bi mogao postati žig jesu da je razlikovan te da nije sličan nekom ranijem žigu. Žig osigurava vlasniku isključivo pravo na stavljanje u promet proizvoda i ili usluga obilježenih njime. Zaštita žigom predstavlja učinkovito tržišno sredstvo kojim proizvođače i pružatelji usluga štite sredstva koja su uložili u promidžbu i marketing svojih proizvoda i usluga. Zaštita same kreacije nekog znaka, logotipa ili etikete može predstavljati autorsko djelo koje je zaštićeno kao autorsko pravo čime je zaštićen interes autora ili kreatora. Pravo žiga u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o žigu koji je na snazi od 2004. godine te Pravilnikom o žigu kao i relevantnim međunarodnim ugovorima kojima je pristupila Republika Hrvatska. Važeći Zakon o žigu u visokoj je mjeri usklađen sa pravnom stečevinom Europske unije no s obzirom na činjenicu da su u predpristupnim pregovorima utvrđeni dijelovi zakona koje treba izmijeniti kako bi Republika Hrvatska u trenutku pristupanja Europskoj uniji pružila isti stupanj zaštite prava žiga kao i u drugim državama članicama Europske unije potrebno je donijeti predloženi Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o žigu. Postojećim zakonom uz definiranje osnovnih pojmova uređena su sljedeća pitanja: stjecanje žiga, učinci žiga, uporaba žiga, prijava za registraciju, postupak registracije, promjene na žigu, produljenje i prestanak vrijednosti žiga, zajednički jamstveni žig. Zaštita žiga prema madridskom sporazumu o međuneradnoj registraciji žigova i protokolu koji se odnosi na madridski sporazum. Građansko pravna zaštita, prekršajne odredbe i prijelazne i završne odredbe. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu uređuju se naročito sljedeća pitanja. Kao i u svim dosadašnjim zakonima u sklopu ovog kompleta zakona o kojima danas poslijepodne raspravljamo u prvom redu bitna je novina da se uvodi pravo na žalbu protiv odluke zavoda. Uvođenje prava na žalbu protiv odluke zavoda donesenih u prvom stupnju te se predviđa ustrojavanje žalbenih vijeća koja bi odlučivala po žalbama i koja bi djelovala pri Zavodu kao neovisna tijela. Naime u upravnim postupcima koje provodi Državni zavod za intelektualno vlasništvo u području prava intelektualnog vlasništva u sadašnjem trenutku ne postoji mogućnost podnošenja žalbi na odluke zavoda već nezadovoljna stranka ima na raspolaganju jedino mogućnost podnošenja tužbe Upravnom sudu. Osim te prava na žalbu kao novina moramo spomenuti i odredbe o tzv. žigu zajednice, odredbe o građansko-pravnoj zaštiti prava koja proizlazi iz žiga i odredbe o odgodi stupanja na snagu pojedinih odredbi ovoga zakona. Naime Prijedlogom zakona uvode se članci koji sadrže odredbe koje se odnose na nužnu odgodu stupanja na snagu pojedinih odredbi ovog zakona a to su odgoda odredaba o iscrpljenju prava žiga unije do dana pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju. Odgoda primjene odredaba o žalbi do 1. lipnja 2008. kada bi trebale biti završene legislativne i operativne pripreme za uvođenje žalbenih vijeća. Ovim Izmjenama i dopunama zakona o žigu hrvatski pravni sustav u području žigova i na ovom području prava intelektualnog vlasništva postiže potpunu usklađenost s europskom pravnom stečevinom u području prava žiga te ga treba prihvatiti. Hvala lijepa.

Hvala.